Georg Eiður Arnarson og Aðalsteinn Haukur Sverrisson hafa undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og eru boðnir velkomnir til starfa á Alþingi.

og fyrirspurn á þskj. 636, um skerðingar lífeyristekna vegna útgreiðslu séreignarsparnaðar, frá Jóhanni Páli Jóhannssyni. Að lokum hefur borist bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 637,

Í því felst að eigendur banka séu traustir, hafi umfangsmikla reynslu og þekkingu á starfsemi banka og fjárhagslega burði til að standa á bak við bankann þegar á móti blæs. Mikilvægt er að eigendur hafi langtímasjónarmið að leiðarljósi.“ Til að fá slíka Til að fá slíka fjárfesta getur vissulega verið réttlætanlegt að gefa afslátt frá markaðsverði eins og gert var nú. Það er hins vegar óhætt að fullyrða að það gæti nokkurrar tortryggni eftir þessa síðustu sölu Íslandsbanka. Svo virðist sem nokkrir mjög litlir aðilar hafi verið handvaldir og boðið að kaupa með afslætti og auk þess heyrast sögur af því að erlendum aðilum sem keyptu í fyrsta söluferli og seldu strax aftur hafi verið hleypt aftur inn núna, sem sagt svokallaðir spákaupmenn. Við vitum ekkert hverjir þetta eru, af hverju þeir voru valdir frekar en aðrir, hvort þeir hafi ábyrgðarkennd eða fjárhagslega burði eða hvort þeir hafi langtímasjónarmið að leiðarljósi eins og talað er um Traust er mikilvægt sérhverju fjármálakerfi og það sem helst skapar vantraust er leynd og pukur í kringum mikla hagsmuni. Það er óásættanlegt að stærsti eigandi Íslandsbanka, íslenska þjóðin, fái ekki að vita allar staðreyndir málsins, ekki síst hverjir fengu að kaupa, á hvaða forsendum og af hverju þeir voru sérvaldir. Það blasir við, herra forseti, augljós spilling og einungis spurning hversu víðtæk hún er. Því spyr ég hæstv. forsætisráðherra: Hvað ætlar hún að gera í málinu? Ætlar hún að láta þetta viðgangast?

Vandinn er sá að það ríkir ekki fullt gagnsæi um ferlið og það gengur ekki og þar erum við hv. þingmaður sammála. Nú var bæði fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd kynnt tillaga Bankasýslunnar sem fer með eignarhluta ríkisins í bönkunum. Það var gert á sínum tíma til að tryggja ákveðna armslengd, eins og það heitir, frá hinu pólitíska valdi. Það ferli var kynnt fyrir nefndunum og í sjálfu sér liggur algjörlega fyrir að meiri hluti beggja nefnda mælti með því að hafist yrði handa við að

Hins vegar er það algerlega ljóst af minni hálfu að þegar ríkiseign á borð við Íslandsbanka er seld þá á að liggja fyrir hverjir keyptu. Það eru upplýsingar sem íslenskur almenningur

að skoða framhaldið. Hvaða skref verða stigin næst? Eru t.d. núverandi aðilar sem sáu um söluna fyrir okkar hönd hæfir til þess að selja aftur ef það á að halda áfram að selja bankann?

Ég vil byrja á því að segja að þær upplýsingar sem hafa verið birtar bæði almenningi og Alþingi, og ráðherrum þar með talið, því þetta eru í raun og veru sömu upplýsingarnar, sýna að afslátturinn afslátturinn margumræddi sem hefur verið til umræðu sé umtalsvert lægri afsláttur en við mætti búast í ferli sem byggir á þessari aðferðafræði. Meðal annars hefur verið bent á það að afsláttur hafi að meðaltali verið um 6,4% hjá sambærilegum evrópskum félögum en hann hafi orðið hærri eftir

Þá er hægt að leggja mat á það hvort rétt sé að afla frekari upplýsinga um málið. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra hefur óskað eftir lista með þeim fjárfestum sem keyptu í útboðinu með bréfi til Bankasýslunnar þann 30. mars.

Nú um helgina bárust fréttir af því hæstv. innviðaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, hefði látið afar óviðeigandi ummæli falla um starfsmann Bændasamtaka Íslands. Ummælin sem um ræðir voru rasísk, þau voru niðrandi og þau voru særandi. Nú hefur starfsmaðurinn umræddi stigið fram og tjáð sig um upplifun sína sem staðfestir innihald fréttarinnar. Ummælin sem voru látin falla teljast áreitni í skilningi laga um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna og falla þannig undir bann við mismunun samkvæmt lögum.

Herra forseti: Hæstv. innviðaráðherra hefur stigið fram og beðist afsökunar á ummælum sínum. Sú afsökunarbeiðni endurspeglar þá afstöðu hans að ummælin hafi verið röng og þau hefðu ekki átt að falla enda óásættanleg með öllu. Við gerum þá kröfu í íslensku samfélagi að öllum sé sýnd virðing í hvívetna. Á ráðherrum í ríkisstjórn hvílir ríkari krafa og undir henni eigum við ráðherrar að standa. Þegar mönnum verður á og þeir gera mistök skiptir hins vegar máli að þeir stígi fram og biðjist afsökunar með skýrum hætti sem hæst. innviðaráðherra hefur gert og það skiptir máli.

Katrín Jakobsdóttir ber ekki beina ábyrgð á orðum eða gjörðum ráðherra innan sinnar ríkisstjórnar en sem leiðtogi ríkisstjórnarinnar ber hún ábyrgð á því að vera leiðandi í þeim samfélagsbreytingum sem hún sjálf boðar. Það er hennar að draga línuna í sandinn. Ef hún ætlar að vera kyndilberi jafnréttis út á við hlýtur hún að þurfa að bregðast við á einhvern hátt þegar ráðherra í hennar eigin ríkisstjórn verður uppvís að framkomu sem brýtur í bága við allt sem hún segist standa fyrir,

að biðjast afsökunar á lögbroti? Eru það skilaboðin inn í framtíðina? Ef ráðherra brýtur lög, eða sýnir hegðun sem er á skjön við skilaboð ríkisstjórnarinnar, eru á skjön við þá hegðun sem ríkisstjórnin fer fram á að borgarar landsins sýni, er þá nóg að segja bara: Afsakið, það voru mistök? Nú er ég ekki að segja að það sé ekki gott að biðjast afsökunar. Auðvitað er það gott. En er það nóg?

Það liggur algerlega fyrir að þau ummæli sem vitnað er til voru óásættanleg. Ég rengi ekki orð framkvæmdastjóra Bændasamtakanna í þeim efnum en við verðum líka að geta tekið því þegar fólk biðst afsökunar eins og hæstv. innviðaráðherra hefur gert með mjög skýrum hætti.

Þar með var fest í lög um loftslagsmál að Ísland skyldi ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Ýmsum þótti það undarleg ráðstöfun að festa markmið sem þetta í lög og er ég þar með talinn, en niðurstaðan varð þessi.

hvort hann líti svo á að einhver viðurlög séu við því, verði brot gegn áðurnefndu ákvæði, og hver muni þá bera ábyrgð náist ekki kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Er það ráðherrann sem kom löggjöfinni í gegn,

Það sem við erum að gera er að við erum að setja okkur mjög háleit markmið. Það er ekki í fyrsta skipti sem við Íslendingar höfum gert það, nákvæmlega í þessum málaflokkum. Við getum horft á þá sem á undan gengu og litið á þá sem okkar fyrirmyndir.

Ég vonast til þess að hv. þingmaður verði með okkur í þeirri breiðu pólitísku samstöðu sem er um að ná þessum markmiðum. Við getum líka litið á söguna því að það er gott að skoða hana. Það er enginn sem sér eftir að við höfum náð þeim markmiðum sem við náðum á sínum tíma.

En það er verkefnið núna, og ég hef saknað þess svolítið þegar við erum að ræða þessi mál, að menn fari að ræða það hvernig við ætlum að ná þessum markmiðum. Eitt er víst: Það gerist ekkert ef við sitjum með hendur í skauti.

sem er í Úkraínu núna og þær blikur sem eru á lofti í orkumálum heimsins sem svo að það hafi áhrif á þetta markmið stjórnvalda sem var lögfest fyrir tæpu ári síðan.

Það mun flýta þessari þróun, sem er ekki bara hér heldur líka annars staðar. Við sjáum það svart á hvítu að orkumál snúast ekki bara um loftslagsmál, þetta er þjóðaröryggismál. Og sem betur fer, vegna þess sem ég var að vísa til áðan, og ég veit að hv. þingmaður er áhugamaður um það líka, að þessi skref voru stigin og þá stöndum við miklu betur. Ef við værum hér með olíutanka úti um allt land til að hita upp húsin þá hefðum virkilega fundið fyrir því þegar þetta ástand kom upp. Á sama hátt er hægt að segja að við værum í enn þá betri málum ef við værum búnir að klára orkuskiptin. Þetta hlýtur að verða okkur hvatning, ekki bara út af loftslagsmálum, ekki bara út af efnahagsmálum, ekki bara út af samkeppnishæfni þjóðarinnar, heldur líka út af þjóðaröryggi. Það hlýtur að vera

sem hæstv. mennta- og barnamálaráðherra lagði fram og Alþingi samþykkti í fyrra, er tekið fram, með leyfi forseta: „Þeir sem bera ábyrgð samkvæmt lögum þessum skulu: Bregðast við þörf barna og foreldra fyrir þjónustu á skilvirkan hátt og um leið og um leið og þörf krefur.“ Ég styð þessa löggjöf heils hugar og efast ekki um góðan hug ráðherra en þetta virðist ekki vera að gera sig í dag. Það er allt að fjögurra ára bið eftir ADHD-greiningu. Það er tveggja ára bið eftir þjónustu talmeinafræðinga. Niðurskurður á Sjúkrahúsinu á Akureyri þrengir mjög kosti barna á Norðurlandi. Þar þurfa menn að loka barna- og unglingageðdeildinni í sumar vegna fjárskorts. Allt þetta og fleira er í hrópandi ósamræmi við það sem við viljum fyrir börnin okkar. Það virðist vera mikið ósamræmi milli mennta- og barnamálaráðuneytis og fjármálaráðuneytisins. Því hvet ég ráðherra barna að benda fjármálaráðuneytinu á að stundum þarf að fjárfesta í framtíðarskattgreiðendum. Ég vil spyrja hæstv. mennta- og barnamálaráðherra hvort hann hafi komið þeim skilaboðum til fjármálaráðuneytisins að frekara fjármagn vanti til að tryggja velferð barna á komandi árum.

Hluti af þeirri innleiðingu á að snúast um það að þjónustan á ekki eingöngu að vera bundin við greiningar og þá biðlista sem eru eftir greiningum. Oft og tíðum er það þannig að víða í kerfinu eru menn að bíða eftir greiningum og þá fer þjónustan ekki af stað.

Þegar kemur að bið eftir þriðja stigs úrræðum, af því að hv. þingmaður spyr út í það, þá höfum við, ég og heilbrigðisráðherra, sett í gang vinnu sem miðar að því að setja það í algjöran forgang að fara ofan í það hvernig við eyðum biðlistum þar og aukum þjónustuframboð. Við kynntum það í ríkisstjórn ekki alls fyrir löngu. Jafnframt get ég sagt frá því hér að gert er ráð fyrir því, í það minnsta í fjármálaáætlun er varðar mennta- og barnamálaráðuneytið, að við aukum fjárveitingar á næsta ári og næstu árum til

Það er oft ansi mikið flækjustig þar á milli. Stundum eru sömu aðilar að vinna hjá mörgum aðilum, hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð, hjá Þroska- og hegðunarstöð og svo úti í bæ. Þannig að: Já, það er gert ráð fyrir auknu fjármagni. Já, því hefur verið flaggað að það vanti aukið fjármagn.

Mig langaði kannski bara að segja ykkur frá því, af því ég er nú kennari og þurfti að koma við í Austurbæjarskóla í morgun, að ég stoppaði á kennarastofunni og spurði nokkra kennara um hverju væri brýnast að bregðast við núna. Allir kennararnir töluðu um að það vantaði meiri stoðþjónustu. Þeir töluðu líka um að íslenskukennsla barna af erlendum uppruna væri í algerum lamasessi og að langur biðlisti væri í íslenskuverin. Ég hjó eftir því að lagður hefði verið 1,1 milljarður til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í tengslum við farsældarlöggjöfina.

Virðulegur forseti. Við sitjum hér í sal þar sem kjörnir fulltrúar takast á um hin ýmsu mál, stundum af hörku en oftar í eðlilegu samtali. Blessunarlega hefur okkur samt að mestu tekist að vera sammála um ýmis grundvallarmál sem snúa að mannréttindum. Hér í þessum sal hafa verið samþykkt lög gegn hatursorðræðu. Hér höfum við rætt um jafna stöðu fólks óháð uppruna. Við erum stolt af stöðu okkar í jafnréttismálum og að mestu hefur verið þverpólitísk sátt um að líða ekki mismunun og kynþáttafordóma í hvaða mynd sem þeir birtast okkur. Frásögn Vigdísar Häsler, framkvæmdastjóra Bændasamtakanna, um orð sem Sigurður Ingi Jóhannsson, innviðaráðherra og formaður Framsóknarflokksins, lét falla um hana í vitna viðurvist, er sláandi. Samkvæmt þeim á leiðtogi ríkisstjórnarflokks og ráðherra að hafa gerst sekur um rasísk ummæli sem svo hefur verið staðfest af ráðherranum. Vigdís rekur atburðarásina í yfirlýsingu og segir svo í niðurlaginu: Duldir fordómar eru gríðarlegt samfélagsmein og grassera á öllum stigum samfélagsins, þeir smætta verk einstaklinga og gjörðir niður í lit eða kyn. Fram hjá þessu er ekki hægt að horfa, algjörlega óháð því hvar við stöndum í pólitík. Bein lýsing þolanda slíkra ummæla frá ráðherra í ríkisstjórn Íslands hljóta að kalla á umræðu í samfélaginu og hér á Alþingi um fordóma, sem samkvæmt þessari frásögn grassera svo sannarlega á öllum stigum samfélagsins, líka við ríkisstjórnarborðið, því miður. Í siðareglum fyrir alþingismenn er skýrt að við þingmenn eigum ekki að kasta rýrð á Alþingi eða skaða ímynd þess með framkomu okkar og við eigum ekki að viðhafa vanvirðandi framkomu. Í siðareglum ráðherra segir: „Ráðherra gætir þess að rýra ekki virðingu embættis síns með ámælisverðri framkomu, skeytingarleysi um lög eða virðingarleysi við manngildi og mannréttindi.“ Ég vil spyrja hæstv. forsætisráðherra hvort það sé ekki alveg augljóst að ákvæði þessara siðareglna, bæði ráðherra og alþingismanna, hafi verið brotin og hvort viðbrögðin og umræðan um það brot þurfi ekki að vera aðeins veigameiri en svör hæstv. forsætisráðherra gáfu til kynna hér við fyrirspurn fyrr í þessum dagskrárlið. Herra forseti. Ég ítreka þá afstöðu sem ég fór með hér áðan í svari við fyrirspurn hv. þm. Halldóru Mogensen. Ekki bara gerum við þá kröfu almennt í íslensku samfélagi að öllum sé sýnd virðing; sú krafa er enn ríkari gagnvart ráðherrum, eðlilega. Hv. þm. Sigmar Guðmundsson vitnar í siðareglur ráðherra þar sem segir að ráðherra gæti þess að rýra ekki virðingu embættisins með ámælisverðri framkomu, skeytingarleysi um lög eða virðingarleysi við manngildi og mannréttindi. Samkvæmt þeim gætir hver og einn ráðherra að því að hann fylgi þessum siðareglum, enda eru þær settar sem sameiginleg viðmið fyrir okkur. Hvað varðar siðareglur Alþingis þá má í raun og veru hið sama segja um þær nema þar er starfandi sérstök siðanefnd Alþingis.

sem er mjög skýr, les ég þá afstöðu að ummælin hafi verið óásættanleg og hefðu ekki átt að falla. Ég tel mikilvægt að við getum tekið því þegar fólk biðst afsökunar og það skiptir máli þegar menn gera mistök að það sé gert með þessum hætti eins og fram kemur í máli ráðherra, því að slík ummæli sem framkvæmdastjóri Bændasamtakanna lýsir í sinni færslu eru auðvitað algerlega óásættanleg.

Hún er nefnilega ekki sú að hæstv. innviðaráðherra og formaður Framsóknarflokksins hafi stigið fram brotinn og beygður yfir því að hafa viðhaft leiðinleg ummæli. Fyrst svaraði pólitískur aðstoðarmaður ráðherra, aðspurður af fjölmiðlum sem höfðu verið að elta þetta mál alla helgina, og sagði orðrétt: Þetta er bull. Ég velti því fyrir mér hvort við þurfum ekki að skoða atburðarásina í þessu máli. Ég velti því fyrir mér hvort við þurfum ekki að skoða afsökunarbeiðni ráðherrans í ljósi þessarar atburðarásar allrar sem ég er að rekja og ég velti því fyrir mér hvort þessi gaslýsing sem birtist okkur um helgina um helgina hljóti ekki að kalla á það að hæstv. forsætisráðherra svari hér með aðeins efnismeiri hætti. Því að eins leiðinlegt og mér þykir að standa hér í þessum ræðustól og tala um þetta þá er það alveg gríðarlega mikilvægt. Verðum við ekki að velta fyrir okkur atburðarásinni áður en beðist afsökunar og hver er hljómur afsökunarbeiðni þegar aðdragandann er þessi?

Herra forseti. Tilefni þessarar umræðu hér og þessarar fyrirspurnar nú er tiltekið barnaverndarmál sem nokkuð hefur verið fjallað um í fjölmiðlum þar sem móðir brotaþola óskaði eftir úrskurði sýslumanns um umgengni til bráðabirgða að tillögu barnaverndar með staðfestingu frá lögreglu um rannsókn. Í kjölfarið fer sýslumaður fram á að könnuð sé afstaða brotaþola í yfirstandandi lögreglurannsókn til umgengni við sakborning í sömu lögreglurannsókn, svo skoða megi, með orðum samtakanna Líf án ofbeldis, með leyfi forseta: „… hvort viðhorf barnsins hafi litast af afstöðu foreldris til umgengni eða af öðru en eigin upplifunum þess“ þrátt fyrir að brotaþoli hafi ítrekað beðist undan samskiptum við sakborning. Það er mikilvægt að velferð barna sé í fyrirrúmi við hvert fótmál í svona málum og það sé alveg ljóst að þau kerfi sem standa að baki velferð barna í þessu tilliti tali saman. Í síðustu viku vöktu svo sömu samtök, Líf án ofbeldis, athygli á ákveðnum brotalömum í verklagi og stjórnsýslu barnaverndaryfirvalda og annarra stjórnvalda þegar kemur að ofbeldi forsjáraðila gegn barni. Þar er vísað til skörunar rannsóknarhagsmuna sýslumanns og annarra stjórnvalda í sakamálum sem lúta að ofbeldi gegn börnum, ekki ósvipað dæminu sem ég lýsti hér. Það er því vert að spyrja hvernig við getum gert betur fyrir börn í þessari stöðu. Það er mikilvægt að stjórnvöld hafi skýra verkferla þegar kemur að hagsmunum og velferð barna í þessu tilliti. Því spyr ég hæstv. ráðherra:

Hægt er að svara málinu almennt en ekki varðandi einstaka mál eða mál sem hafa verið í umfjöllun í fjölmiðlum eða eitthvað slíkt. Ég mun því ekki vísa til neinna slíkra mála.

barna. Þetta myndi þá m.a. heyra þar undir og sérstaklega með áherslu á börn sem búa við ofbeldi á heimilum í forsjármálum. Verkefnum var komið af stað á síðasta kjörtímabili í samvinnu þáverandi félags- og barnamálaráðuneytis og dómsmálaráðuneytis. Í tengslum við þetta verkefni voru mótaðar sameiginlegar verklagsreglur í Vestmannaeyjum árið 2021. Í framhaldi af þessu verkefni var ákveðið að fela ríkislögreglustjóra að móta verklag um varanlegan stuðning við börn í viðkvæmri stöðu á landsvísu í samvinnu allra áðurnefndra kerfa, þar með talið fyrir sýslumenn og barnavernd. Verklagið á að byggja á lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, sem er ný heildarlöggjöf sem á að tryggja samtal á milli kerfa. Nokkrir staðir á landinu eru að vinna að þessu verkefni, m.a. er unnið að því í Breiðholti, í Mosfellsbæ og í umdæmi lögreglustjórans á Norðausturlandi

Það er afar mikilvægt að við sem stöndum hér tölum ávallt fyrir öryggi barna og það á aldrei að líðast að þau búi við ofbeldi af neinu tagi. En ég vil spyrja ráðherra, fyrst ég hef tækifæri til þess: Er til verklag og/eða leiðbeiningar hjá stjórnvöldum, öðrum en barnaverndaryfirvöldum, til að mynda sýslumannsembættum, tengt umgengni og forsjá í tilfellum

Ætternið getur ekki verið átylla sem gengur nærri velferð barna.

Hér hafa verið gerðar örlitlar breytingar frá þeim hryllingi sem birtist í samráðsgáttinni. Nú er ekki lengur í boði að þvinga fólk í læknisrannsóknir til að henda því úr landi. Það má bara þvinga það í PCR-próf til að henda því úr landi. Enn erum við hér með heimild til að synja flóttafólki um alla þjónustu, henda því út á götuna nema það er búið að bæta við varnagla um að það megi ekki gera við alvarlega veika einstaklinga eða fólk með fötlun. Ég held að palestínsku flóttamönnunum sem var hent út á götuna fyrir ári sé nokkuð sama um það, vegna þess að þetta ákvæði hefði gert það leyfilegt. Það sem stjórnvöld voru gerð afturreka með, vegna þess að það þótti brjóta allar mannúðarskuldbindingar íslenska ríkisins, kærunefnd útlendingamála gerði stjórnvöld afturreka með þetta — það á að gera lagagrundvöll fyrir því. Þetta er mannúðin í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, takk fyrir.

Hæstv. ráðherrum þessarar ríkisstjórnar hefur orðið tíðrætt um þetta frumvarp í fjölmiðlum upp á síðkastið og vísa þar til þess að þessar lagabreytingar séu nauðsynlegar til að tryggja

ekki afsökunarbeiðni heldur sektir. Ég myndi því vilja kalla eftir því frá hæstv. forseta að hann nái sér í eitt stykki lagafrumvarp frá forsætisráðherra um að viðurlög við broti á jafnri meðferð sé afsökunarbeiðni en ekki sektir. þá er þetta frumvarp eitthvað sem við höfum mörg barist gegn í allt of mörg ár, vegna þess að hver ráðherrann á fætur öðrum, frá Sigríði Andersen til Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur til Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur og til Jóns Gunnarssonar núna, hefur lagt þetta ógeðslega frumvarp fram í þeirri von að geta farið að smyrja endursendingahraðbrautina gagnvart fólkinu sem er að flýja óboðlegar aðstæður í verndarkerfinu í Grikklandi. Við sem stöndum með mannúð munum aldrei geta hleypt þessu máli hér í gegn. Þess vegna snertir þetta fundarstjórn forseta. Það er sorglegt að hafa fengið svart á hvítu vitnisburð um það að innan stjórnarflokkanna sé fólk ekki með okkur í því liði, að það fólk sé tilbúið til að hleypa svona viðbjóði inn í þingsal.

Virðulegi forseti. Mér finnst eitthvað sérlega dapurlegt við samhengi hlutanna hérna í dag. Áðan ræddum við í óundirbúnum fyrirspurnatíma um rasísk ummæli formanns stjórnmálaflokks

Og nú blasir við okkur þetta ógeðslega frumvarp enn einu sinni. Þetta er samhengi hlutanna hérna. Þetta er samhengi hlutanna sem ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur býður upp á. Mannréttindaráðherrann Katrín Jakobsdóttir.

og það er verið að gera það í fjórða skipti. Þess vegna hefur þetta með fundarstjórn að gera. Það er engin þörf á þessu. Það er skammur tími til stefnu. Nú erum við með sveitarstjórnarkosningar rétt fyrir þinglok. Það er fjöldi mála sem þarf að afgreiða í einum grænum í lok þings vegna þess að ríkisstjórnin dró lappirnar við að leggja fram þau mál sem hún ætlaði að leggja fyrir þingið. Það er verið að leggja þetta fram eina ferðina enn, það er verið að sóa tíma þingsins.

Hvernig væri að við ræddum frekar hérna um samræmda móttöku t.d. fólks frá Úkraínu sem er að flýja stríð? Hvernig væri nú að við töluðum frekar um það en að vera að taka þessa vitleysu á dagskrá hérna?

ekki verður um deilt, að það er nauðsyn að fara í þá úttekt sem þessi skýrsla boðar. Það er nauðsyn að sjá hvernig ríkið sinnir eftirlitsskyldu sinni gagnvart trúfélögum og sérstaklega þegar kemur að stöðu barna innan þeirra.

skiluðu sér og þá gerði ráðuneytið ekki athugasemd við það að 17 ára stúlka þyrfti undanþágu til að giftast 31 árs manni. Eini varnaglinn sem ráðuneytið setti á þetta var að vígslumaðurinn ætti að kanna hvort um einhverja nauðung að ræða. Sá vígslumaður gæti verið samsekur í mögulegu þvinguðu hjónabandi. Hér þarf margt að skoða, herra forseti.

Það er alveg áhugavert að verið sé að greiða atkvæði sérstaklega um það hvort það eigi að vera lengri þingfundur eða ekki. Og af hverju er þörf á því yfirleitt?

En það hefur ekki verið vilji hjá stjórnarmeirihlutanum til að eiga einhverjar viðræður um það hvernig á að semja um afgreiðslu mála hérna, þannig að fyrr en það gerist þá sé ég enga ástæðu fyrir því að lengja þingfund. Það er engin

Ákvörðunin fellir inn í samninginn tilskipun sem er hluti af regluverki ESB á sviði fjármálamarkaðar. Tilskipunin breytir reglum sem gilda um lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki, sem hafa áður verið teknar upp í EES-samninginn. Tilgangurinn með breytingunum er einkum að skerpa á ákvæðum sem hafa þótt óljós og hafa því verið túlkuð með mismunandi hætti innan innri markaðarins. Jafnframt er um að ræða uppfærslu á evrópsku regluverki út frá þróun alþjóðlegra viðmiða um bankastarfsemi, svonefndra Basel-staðla. Á meðal helstu efnislegu breytinga er að móðurfélögum banka er almennt gert að afla leyfis og stórum alþjóðlegum bankasamstæðum er gert að hafa móðurfélag fyrir starfsemi í Evrópusambandinu. Möguleikar eftirlitsaðila á að leggja auknar eiginfjárkröfur á banka í tengslum við svonefnt könnunar- og matsferli til að mæta kerfislægri áhættu eru takmarkaðir, en á móti er sveigjanleiki við setningu eiginfjárauka til að mæta kerfisáhættu aukinn. ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar, sem mælir fyrir um upptöku gerðarinnar í EES-samninginn, er gerðin löguð að tveggja stoða kerfi samningsins. Þær aðlaganir eru í fullu samræmi við aðlaganir fyrri gerða á sviði eftirlitsstofnana á fjármálamarkað. Fyrirséð áhrif innleiðingar tilskipunarinnar hér á landi eru ekki talin veruleg. Innleiðing hennar er þó liður í því að samræma lagaumgjörð fjármálafyrirtækja gildandi regluverki á Evrópska efnahagssvæðinu sem greiðir fyrir samstarfi eftirlitsaðila og viðskiptum við önnur ríki á svæðinu.

Engu að síður er hér til umfjöllunar að innleiða miklu yngri tilskipun. Tilskipun um aðgengi allra að vefsíðum var samþykkt í febrúar 2021 og átti að berast þinginu í janúar á þessu ári.

og það endurspeglar líka þingmálaskrá mína þar sem töluvert er um þingsályktunartillögur sem langflestar snúa að fjármálaþjónustu vegna þess að við erum einfaldlega í skuld þegar kemur að innleiðingum og okkar innleiðingahalli, sem stundum er talað um, er hlutfallslega mestur þegar kemur að fjármálaþjónustu. Þess vegna eru málin mörg hér, öll mjög tæknileg en hafa mismikið vægi hér á Íslandi, og mikilvægt að reglurnar séu samræmdar.

vegna þess að þær hanga saman með innleiðingarfrumvarpinu. Það þýðir lítið að klára að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara ef frumvarp frá fagráðuneyti fylgir ekki með sem raunverulega innleiðir

„Innleiðing tilskipunarinnar er ekki talin hafa veruleg áhrif hér á landi, en er þó liður í því að stuðla að því að lagaumgjörð fjármálafyrirtækja samræmist því sem gildir annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu.“

greining liggi þarna að baki í þeim fjármálafyrirtækjum sem eru starfandi á markaði, hvort raunin sé sú að starfskjarastefna fjármálafyrirtækja sé ekki kynhlutlaus eins og staðan er í dag. dag. Jafnframt vil ég spyrja hæstv. ráðherra hvort einhver greining liggi fyrir á því hvort stjórnarmenn í fjármálafyrirtækjum hafi fjölbreyttan bakgrunn eins og staðan er í dag eða hvort líklegt sé að fjármálafyrirtæki þurfi að bregðast við þessari innleiðingu með einhverjum hætti.

alveg ljóst í þessu máli eins og sumum öðrum að það eru takmörkuð áhrif sem innleiðingarnar hafa, stundum þannig að það kann að gerast síðar og þá liggja leikreglurnar og svörin fyrir, og stundum á það bara ekki við og mun ekki reyna á það hér. Samt sem áður, þótti þetta kalli á alls konar vinnu, þá er í stóra samhenginu alveg ljóst í mínum huga að það er til mikils að vinna að reglur hér séu algerlega sambærilegar við þær sem eru á EES-svæðinu.

fleiru en kynhlutleysi. En það liggur líka alveg fyrir að fjármálakerfið á Íslandi er svona almennt, þegar kemur að stjórnum og öðru slíku, ekki fjölbreyttasta svið samfélagsins.

Þar segir, með leyfi forseta: „Eiginfjárauki fyrir kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki á landsvísu er nú 2% og kerfisáhættuauki 3% og samanlagt hlutfall þeirra er því 5%, en sú samtala má ekki verða hærri án samþykkis fastanefndar EFTA-ríkjanna.“ Ber að skilja það svo að þetta setji takmarkanir á þau varúðartæki sem Seðlabankinn hefur undir höndum?

sé ég ekki neitt samráð við Seðlabankann tilgreint. Það útilokar þó ekki að það hafi átt sér stað. En mig langar að spyrja hæstv. ráðherra út í það hvort það sé réttur skilningur þessa texta að með þessu sé Seðlabankinn kominn í efstu leyfileg mörk

en ef það uppfyllir ekki kröfu um eiginfjárauka skerðast aðeins möguleikar þess á því að greiða út arð og kaupauka. En tilskipunin gerir ráð fyrir því að lögbær yfirvöld geti tilkynnt fjármálafyrirtækjum um eiginfjárálag og það er eigið fé sem yfirvöld telja æskilegt að fyrirtækin hafi umfram það sem þeim ber skylda til. Slíkar tilkynningar eru ekki bindandi en taldar eru líkur á því að fjármálafyrirtækin muni oftar en ekki kjósa að hlíta þeim. Það er ekki verið að mæla fyrir um tiltekið hámark tilkynnts eiginfjárálags.

eins og ég skil málið. En aftur, ef eitthvað er óljóst í því hvort verið sé að þrengja að Seðlabankanum með þessari innleiðingu þá geri ég ráð fyrir að það sé eitthvað sem muni koma fram við meðferð málsins.

Það er oft þannig að EES-reglugerðir rúlla hérna í gegnum þingið án þess að nokkur skoði hvað verið er að gera. Það er mikilvægt að átta sig á því að það eru oft ástæður á bak við

og þessi ákveðna reglugerð setur ramma utan um starfsemi stórra eignarhaldsfélaga.

Þetta er vinsælt vegna þess að þetta er oft notað til þess að skerma af ákveðnar fjárfestingar og og ef þú ætlar að fara í ákveðnar fjárfestingar og vilt takmarka ábyrgðina og takmarka skattaleg áhrif og ýmislegt annað þá borgar sig að búa til eignarhaldsfélög í kringum það. Ég held við höfum lært það af því sem gerðist í kringum hrunið að það borgar sig að hafa góðar reglur í kringum slíkt. Eins og ég nefndi áðan er þetta sérstaklega hugsað fyrir stór eignarhaldsfélög. Mér þykja engu að síður mjög áhugaverðar þær kröfur sem gerðar eru til stórra eignarhaldsfélaga og í mínum huga er þetta eitthvað sem við gætum líka horft til varðandi hreinlega stór fjármálafyrirtæki.

Þetta er eitthvað sem er nú mikið talað um, starfskjörin í fjármálafyrirtækjum, að það sé eins gott að þau séu kynhlutlaus. Það er líka kveðið á um ábyrgð fjármálafyrirtækja og móðurfélaga þeirra við að tryggja hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra og heimild lögbærs yfirvalds til að víkja þessu fólki frá ef það uppfyllir ekki hæfnisskilyrðin.

vel hæf til að starfa við það, hafi góða þekkingu og fjölbreyttan bakgrunn? Jú, ég myndi halda að það væri hlutur sem myndi nýtast okkur vel og nokkuð sem við ættum að skoða hvernig megi betur fara. Að lokum er talað um fjölbreyttan bakgrunn.

í sínum hluta eftir að hafa átt við það sem gerðist eftir 2008, að við getum ekki nýtt það sem hugmyndir og reglur til að setja fyrir smærri félög hér heima. Svo megum við ekki gleyma því að við erum orðin hluti af samevrópskum fjármálamarkaði sem þýðir að ef við erum ekki með reglur fyrir svona stór eignarhaldsfélög þá gætum við orðið skálkaskjól fyrir slík félög þar sem þau kæmust upp með að gera hluti sem þau kæmust ekki upp með að gera annars staðar í Evrópu. Kannski komumst við einmitt í eitt annað frumvarp seinna í dag, ekki tengt ESB að þessu sinni, þar sem Ísland er að verða skálkaskjól þegar kemur að fiskeldi í sjó þar sem umhverfisreglurnar eru of orðnar of strangar í Noregi og annars staðar. Við viljum hafa þær opnari og þar af leiðandi sjáum við alls konar fjármagn koma að utan til að fjárfesta hér meðan það er enn þá leyft. Það er nákvæmlega það sama sem gildir hér, við þurfum að hafa reglurnar, við getum lært af þessum reglum

atriði. Hv. þingmaður talar um að þær reglur sem við erum að tala um að innleiða hér séu til þess ætlaðar að skerma af starfsemi þessara eignarhaldsfélaga í fjármálageiranum, sem tengjast þar almennt.

þar sem segja má sem svo að sá vefur sem þar hafi verið ofinn sé þess eðlis að þetta séu á einhvern hátt opinberar upplýsingar en að sama skapi svo listilega falið inni í kerfinu að það er ekki á færi nema sérfróðra einstaklinga að safna þeim upplýsingum. Síðan halda stjórnvöld vörnina vel þar, þannig að ekki komumst við að því efni. Mig langaði til að spyrja, vegna þess að það eru aðstæður sem er erfitt að sjá fyrir sér að væru viðurkenndar innan Evrópusambandsins

fullkomlega að það eigi að vera vitað hverjir þeir eru. Það hefur reyndar batnað með tilkomu þess að við þurftum orðið að skrá raunverulega eigendur félaga, nokkuð sem setti okkur nú á gráan lista á sínum tíma. Það hefur bætt það örlítið. En það að hluthafaskrár séu ekki aðgengilegar er dálítið sem að sjálfsögðu gerir það erfiðara að finna hvar hlutirnir liggja í þessum

þau lönd Evrópu sem hafa raunverulega aðkomu að því að smíða þessar gerðir glíma ekki við þetta sama vandamál út frá hagsmunum almennings, eða eitthvað annað orð myndu sérhagsmunaaðilar nota. Það hefði verið áhugavert að sjá ef hagsmunum Íslands hefði verið haldið á lofti við þessa gerð. Mig langar hins vegar til þess hér í seinna andsvari

þar þurfa lífeyrissjóðir og allir sjóðir sem þú getur fjárfest í að gefa upp nákvæmlega hvað allur kostnaður er, hvers konar

Það gerði að verkum að lífeyrissjóðirnir eru eigendur út um allt í hagkerfinu á Íslandi. Það

Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Mig langar, í ljósi þess að

í því samhengi hvort það séu letjandi áhrif sem koma fram á flæði stuðnings og styrkja frá stærri fyrirtækjum og stofnunum og

í fjármálaumhverfinu. Eða skiptir það litlu máli hvað það varðar að styrkjum sé stýrt til mannúðarverkefna, eins og ég veit að hv. þingmaður hefur unnið að erlendis? Því ég held að ef við horfum bara á Ísland og þetta míkróhagkerfi sem við höfum þá

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta andsvar. Það er sem betur fer þannig að fjárfestar, og þá er ég að tala um almenningsfjárfesta sem fjárfesta í stórum sjóðum, fjárfestingarsjóðum og jafnvel lífeyrissjóðum, eru farnir að setja kröfur um að það sem þessir sem þessir sjóðir sem þeir eru að fjárfesta í sýni samfélagslega ábyrgð. Við sjáum það gerast sífellt oftar að það verða til sjóðir og fyrirtæki og annað sem horfa ekki bara á arðinn

að búa til arðsemi fyrir hluthafa sína. Er það að búa til arðsemi ef hlutafélagið gefur til góðgerðarmála? Það er í rauninni hægt að kæra framkvæmdastjóra og forstjóra stórfyrirtækja sem það gera ef upphæðin verður of há að mati einhvers hluthafa. Þetta er nokkuð sem farið er að tækla með því að búa til sérstaka tegund hlutafélaga, svokölluð samfélagslega ábyrg hlutafélög. Því miður er þau ekki til á Íslandi enn þá en hafa verið til í Bretlandi, Bandaríkjunum og fleiri löndum þar sem það það er líka hlutverkið að bæta samfélagið og við mættum endilega sjá meira af því. Ég veit að það eru fyrirtæki, það eru stofnanir og fjárfestar sem láta gott af sér leiða og það ætti einmitt að vera hluti af fjárfestingarstefnu hvers og eins að hugsa um samfélagið, hugsa um umhverfið. Svokallaðir ESG-sjóðir hafa mjög aukist að undanförnu en þeir horfa einmitt til umhverfis og samfélags.

Við sjáum t.d. að einhverjir fyrirsvarsmenn kirkjukóra landið um kring hafa setið sveittir við að skrá raunverulega eigendur kirkjukórsins. Það skilar engu. Það blasir við. Þeir sem ætla sér illt láta slíkt ekki stoppa sig. En ég held að við ættum að halda allri reglusetningu þannig að svigrúmið til að geta látið gott af sér leiða sé sem allra mest fyrir fólk og fyrirtæki.

rosalega fallegt að horfa upp á það, sérstaklega núna undanfarnar vikur, að fyrirtæki virkilega leggja hönd á plóginn þegar kemur að hjálparstarfi og að sjá að við sem samfélag getum gert góða hluti. Það að geta

Sú krafa kom af því að eina leiðin fyrir aðra en einstaklinga að fá kennitölu úthlutað til að geta opnað bankareikning var að skrá þessa kirkjukóra og hlutafélög í fyrirtækjaskrá. Krafan utan frá var að fyrirtæki í fyrirtækjaskrá væru gefin upp. Skatturinn einfaldlega var ekki tilbúinn til að hafa tvö aðskilin tölvukerfi, annað til að halda utan um þessi félagasamtök, húsfélög, kirkjukóra o.s.frv., sem eru ekki í rauninni fyrirtæki,

hvað þá að við ræðum EES-mál. Það gerum við allt of sjaldan miðað við hversu mikið vægi þau hafa á framþróun samfélagsins og lagaumhverfis hér á landi. Hér erum við að ræða tillögu til þingsályktunar sem varðar fjármálakerfið á Íslandi og það fyrsta sem slær mann við svoleiðis tillögur þegar þær koma til okkar er að Ísland er eiginlega bara einni stærð of lítið fyrir þetta regluverk sem við fáum til okkar. Við fáum þessar tilskipanir frá Evrópu, oft smekkfullar af góðum hugmyndum sem væri gaman að hrinda í framkvæmd, en vegna þess að Evrópa setur öll stærðarmörk miðað við miklu stærri samfélög en við búum í

Bankarnir íslensku áttu eignir á svipuðum tíma upp á 4.719 milljarða. Þetta eru samanlagt rúmir 11.000 milljarðar sem

einu sinni að eiga 100 milljarða evra á sínum efnahagsreikningi þá eiga þær þrefalda þjóðarframleiðslu Íslands og hafa þess vegna í íslensku samhengi mjög mikið vægi.

Fyrst velti ég fyrir mér hvort kynhlutlaus sé endilega rétta orðið í þessu samhengi vegna þess að til þess að leiðrétta þá skekkju sem er á vinnumarkaði þarf stefnan einmitt ekki að vera hlutlaus á kyn heldur þarf hún að taka tillit til þeirrar kynjaskekkju sem er á vinnumarkaðnum.

Þetta erum við farin að kunna dálítið á hér á landi eftir að við t.d. innleiddum jafnlaunavottun í lög. Hvað kom þá í ljós? Það er kannski ekki nóg að vera bara með starfskjarastefnu um að jafna laun á milli fólks sem gegnir sambærilegu starfi, að sjá til þess að ein hilla í fyrirtækinu sé jöfn, heldur þarf að skoða allan strúktúr kerfisins. Þetta skiptir sérstaklega miklu máli í fjármálageiranum á Íslandi,

karlar stýra. Það hefur gengið mjög illa að leiðrétta þá skekkju í íslenska fjármálakerfinu.

og nýjustu tölur 2021 voru þær að stjórnendur íslensku fjármálafyrirtækjanna væru 83 karlar og 11 konur. Þetta er um það bil óbreytt þau átta ár sem Kjarninn hefur skoðað þetta. Eitt af verkfærunum sem við höfum til þess að snúa þessari skekkju við eru t.d. reglur sem voru settar hér fyrir rúmum áratug varðandi hlutfall kynja í stjórnum fyrirtækja vegna þess að alla vega fólkið sem flutti það mál á sínum tíma gerði það m.a. með vísan til þess að með því að topparnir yrðu jafnari myndi sá jöfnuður einhvern veginn seytla í gegnum fyrirtækin og hafa áhrif á starfsemi þeirra. En hvað gerðist? Árið 2010 þegar frumvarp um um jafnt kynjahlutfall í stjórnum fyrirtækja og stofnana var lagt fram og samþykkt voru konur 19,5% stjórnarmanna á Íslandi. Þegar lögin tóku að fullu gildi 2013 voru konur 30,5% stjórnarmanna. Á síðasta ári þegar lögin voru búin að vera að fullu í gildi í átta ár

við hljótum að þurfa að skoða hvernig er hægt að hraða þessu. Þá langar mig að rifja upp þingmál sem hv. þm. Lilja Rafney Magnúsdóttir flutti í þessum sal fyrir nokkrum árum þar sem hún benti sérstaklega á að það eru engin viðurlög við því að fylgja ekki lögum um hlutfall kynja í stjórnum fyrirtækja. Þetta er náttúrlega algerlega á skjön við það sem er t.d. raunin í Noregi, þangað sem Ísland sótti fyrirmyndina að þessum lögum á sínum tíma, enda hefur árangurinn verið mun meiri í Noregi. Það er nefnilega þannig, frú forseti, að stundum þarf viðurlög til að ákvæðum laga sé fylgt

félögin ef þau uppfylltu ekki reglur um kynjakvóta þannig að þau fyndu það á pyngjunni ef þau færu ekki að lögum. Það held ég að væri nú ansi milt úrræði miðað við ýmsar þvingunarheimildir sem settar hafa verið í lög á Íslandi, að sekta fyrirtæki ef þau fylgja ekki lögum.

og varðar það að stjórnarmenn í fjármálafyrirtækjum skuli hafa fjölbreyttan bakgrunn. Sporin hræða kannski varðandi kynjabreiddina, að við höfum ekki náð að fylgja þeim ákvæðum eftir eins og ég hef farið yfir, en það væri ofboðslega spennandi ef við næðum einhvern veginn utan um það að það að atvinnulífið í landinu endurspeglaði þann fjölbreytileika sem er í samfélaginu miklu betur en það gerir í dag, ekki bara varðandi kyn og aldur, sem við erum kannski vanari því að ræða, heldur uppruna og fötlun og hvað það er sem getur einkennt fólk annað en kyn og aldur. Ekki síst skiptir þetta máli í fjármálafyrirtækjunum sem hafa svo ofboðslega mikið um það að segja hvernig samfélagið þróast í krafti sinna fjárfestinga. Við þurfum ekkert að rifja upp, frú forseti, hvernig fór hér á árunum fyrir hrun þegar bankarnir tútnuðu út af allt of einsleitum bisnesskörlum sem steyptu öllu í glötun. Þar hefði fjölbreytileikinn svo sannarlega komið að gagni.

Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2020. Ákvörðunin fellir inn í EES-samninginn þrjár gerðir á sviði fjármálaþjónustu. Um er að ræða reglugerð (ESB) 2017/1131 um peningamarkaðssjóði og tvær reglugerðir sem útfæra ákvæði hennar nánar. Peningamarkaðssjóðir veita skammtímafjármögnun til fjármálastofnana, lögaðila og ríkisstjórna.

Það er m.a. gert með því að koma í veg fyrir áhættuna af áhrifum peningamarkaðssjóða á raunhagkerfið og á bakhjarla sjóðanna. Það er einnig gert með því að draga úr óhagræði fyrir þá sem óska seint innlausnar, sérstaklega þegar óróleiki er á mörkuðum. Með innleiðingu þessara reglna gefst íslenskum aðilum kost­ur á að starfrækja og markaðssetja peningamarkaðssjóði innan Evrópska efnahagssvæðisins, hvort sem er á formi verðbréfasjóða eða sérhæfðra sjóða. Eins gefst aðilum á Evrópska efnahagssvæðinu tækifæri til að markaðssetja slíka sjóði hér á landi. Reglurnar leiða til aukinnar fjárfestaverndar með auknum seljanleika peningamarkaðssjóða og sterkara fyrirkomulagi sjóðanna. Þær leiða einnig til betra jafnvægis á peningamörkuðum innan EES til hagsbóta fyrir fjárfesta, útgefendur skammtímaskulda og banka sem hafa stutt við peningamarkaðssjóði.

kom í ljós að ekki var alltaf hægt að standa við loforð um innlausnarskyldu og um að virði hlutdeildarskírteina myndi halda sér og leiddi það í mörgum tilvikum til mikilla innlausna af hálfu fjárfesta.

sér í lagi vegna þess að þessir sjóðir voru taldir mjög öruggir. Eins og við sáum því miður í október 2008 2008 var þetta ekki eins öruggt og menn héldu nema auðvitað fyrir þá aðila sem fréttu af því að hlutirnir væru kannski ekki alveg að fara í rétta átt og gátu leyst út á dögunum og vikunum áður en allt hrundi. Peningamarkaðssjóðir virka þannig að þeir veita skammtímafjármögnun til fjármálafyrirtækja, lögaðila og hins opinbera. Með öðrum orðum eru þeir að kaupa skuldabréf af þessum aðilum og reyna oftast að kaupa fjárfestingar í því sem kallast öruggar fjárfestingar þar sem áhættan er lítil. Á móti kemur að

sé það ekki þannig að þeir sem síðast frétta af því að það sé að koma hrun og vilja taka peningana sína út úr þessum peningamarkaðssjóðum tapi meiru en þeir sem sem fengu að vita í gegnum vini og vandamenn að þarna væri nú kannski eitthvað að fara að gerast. Til þess að tryggja þetta allt er horft til þess að seljanleiki sjóðanna sé alltaf nægilegur til þess að hægt sé að leysa út

og öfugt, að evrópskir peningamarkaðssjóðir geti markaðssett slíka sjóði hér á landi.

stjórnvaldssektir og annað ef ekki er farið eftir þessum reglum sé komið fram. Það er von mín að bæði frumvarpið og reglugerðin fái fljóta meðferð í þinginu vegna þess að hér er svo sannarlega um réttarbót og aukna neytendavernd að ræða fyrir fólk sem oft vill einungis finna öruggan stað fyrir peningana sína.

Ákvörðunin fellir inn í EES-samninginn tiltekna reglugerð sem er hluti af aðgerðaáætlun ESB um að koma á fót innri fjármagnsmarkaði. Markmiðið með reglugerðinni er að liðka fyrir útgáfu og skráningu fjármálagerninga á svokallaðan vaxtarmarkað. Tilgangur vaxtarmarkaða er að gera það meira aðlaðandi og aðgengilegra fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki að nota fjármálamarkaði til að sækja sér fjármagn. Hér er verið að bæta við fjármögnunarkostum en fjármögnun þessara fyrirtækja er að miklu leyti háð lánveitingum frá lánastofnunum í dag. Reglugerðinni er ætlað að draga úr kostnaði og formkröfum til vaxtarmarkaða en um leið gæta að heilleika markaðarins og fjárfestavernd. Tilgangurinn er einnig að gera skráð félög á vaxtarmörkuðum seljanlegri og gera með því slíka markaði meira aðlaðandi, m.a. fyrir fjárfesta og útgefendur fjármálagerninga. þess er reglugerðinni ætlað að stuðla að skráningu markaðstorga fjármálagerninga sem vaxtarmarkaða og auka viðskipti á slíkum mörkuðum á hverju markaðssvæði og yfir landamæri. Vonir standa til að innleiðing reglugerðarinnar leiði til þess að lítil og meðalstór fyrirtæki hér á landi hljóti hagstæðari fjármögnun en nú er. Í september 2021 var tilkynnt að Nasdaq First North markaðurinn hér á landi hefði hlotið skráningu sem vaxtarmarkaður fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki í samræmi við 58. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga, nr. 115/2021.

tilskipunin nái fram að ganga og að við ræðum þetta í þinginu. Hitt er annað að þetta snertir í rauninni grunninn að fjármálaþjónustu eða einn lið af fjármálaþjónustu.

að eignarhald á bankamarkaði skiptir máli. Við viljum að ríkið sé áfram kjölfestufjárfestir í a.m.k. einum banka og við sjáum fyrir okkur Landsbankann. En eignarhaldið eitt og sér skiptir ekki mestu máli þegar kemur að samkeppni á fjármálamarkaði.

vátryggingastarfsemi líka, ekki beint að aukast þessi dægrin, þrátt fyrir breytingu á eignarhaldi. Í rauninni er eignarhald ríkisins að færast yfir í að stórum hluta félagslegt eignarhald lífeyrissjóðanna, sem er gott og við treystum sem betur fer lífeyrissjóðunum til að fara með þessar mikilvægu eignir. En samkeppni á fjármálamarkaði er engu að síður ekki endilega grasserandi, það væri náttúrlega æskilegt að hún væri alltumlykjandi. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvernig hann sjái fyrir sér að hægt verði að taka sjálfstæðar ákvarðanir þrátt fyrir mikilvægar tilskipanir og gerðir frá Evrópusambandinu, hvernig við sjálf getum aukið

Frú forseti. Samkeppni er alla jafna og almennt til þess fallin að bæta stöðu neytenda og

Þar skiptir líka ný tækni og nýsköpun mjög miklu máli og ég held að það muni stuðla að því að það verði fjölbreyttara form og ekki eingöngu hið hefðbundna. Þetta þurfa fjármálastofnanir, sem við höfum hér, líka að skilja og hreyfa sig og haga sér samkvæmt því til að eiga möguleika á að lifa af í því umhverfi og þeirri samkeppni. Að því leytinu til eru það líka rök fyrir því að ríkið eigi ekki að eiga banka heldur sé það betur til þess fallið að einkageirinn finni út úr því hvernig best sé að standa í slíkri samkeppni. Þegar til þess er litið er kannski alveg hægt að

valkosti fyrir neytendur sem taka hér lán, hvort sem það eru húsnæðislán eða önnur lán, lítil fyrirtæki, meðalstór fyrirtæki eða einstaklingar og fjölskyldur? Nei, það er ekkert endilega að fara að gerast.

hvað þarna fór fram. Formaður Sjálfstæðisflokksins hefur sömuleiðis talað skýrt í þeim efnum og viljað að þessar upplýsingar séu birtar, en það þarf þá að liggja fyrir hvort það er heimilt eða ekki. Ef það er ekki heimilt þá er það okkar hér að gera eitthvað í því, ef við viljum breyta þeirri stöðu. Það er í mínum huga alveg ljóst að við erum í fullum færum til að stuðla að því að samkeppni aukist á þessum markaði þótt hann sé

mjög miður að þetta eigi allt að vera í höndum innlendra aðila, þannig að í svona ákvarðanatöku er vissulega aldrei hægt að verða við skoðunum eða sýn

að það verði tryggt að fáum við ekki allt upp á borðið og fáum við ekki allar þær upplýsingar sem við þurfum til að það sé hafið yfir allan vafa að hér hafi allt átt sér stað eins og best verður á kosið, þá verði einfaldlega lögum breytt. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur sem erum tortryggin á þetta að fá slíka yfirlýsingu frá ríkisstjórnarhliðinni. Þá skulum við

er kannski ekki skoðun allra en ég hef ekki heyrt sjónarmið í aðra átt mjög lengi frá stórum hluta fólks. Það sem er auðvitað óheppilegt og vont við þessa sölu núna, fyrir utan að það liggur ekki allt fyrir um hvernig að henni var staðið, er að það hefði að mörgu leyti verið betra að vera að selja þennan banka í þeirri stöðu að við værum með evru.

fjárfesta. Það er ein ástæðan fyrir því að það er út í hött sem sumir stjórnarliðar segja, að það sé ótímabært og ekki rétt að vera að ræða Evrópusambandið, fyrir utan að einhverjir hnýta því núna við að það sé ósmekklegt vegna þess að það er styrjöld úti í heimi og gleyma því að hvert einasta ríki í nágrenni við okkur er einmitt að endurskoða

Þannig að núna þegar við erum að fjalla um EES-mál held ég að það sé mjög viðeigandi að við hnykkjum á því að við getum

þess þá bagalegra er það að við höfum þessa takmörkuðu aðkomu að lagabreytingum sem við höfum í gegnum EES-samninginn. Við höfum verið að reyna að styrkja hagsmunagæslu en það er einfaldlega ekki nóg. Það væri betra fyrir okkur að vera bara þarna við borðið og geta þá haft áhrif beint þegar hugmyndir eru að fæðast og verða að frumvörpum og lögum.

ekki bara hér á þingi heldur höfum við lítið af sérfræðingum sem eru að vinna á okkar snærum. Það er bara mjög margt sem við erum að innleiða í gegnum EES-samninginn sem hefur verið ótrúleg réttarbót fyrir fólkið í landinu og nægir að nefna vinnurétt, vinnurétt, félagsmál, mannréttindi, persónuvernd og ýmislegt annað sem ég er ekki viss um að við hefðum haft bolmagn í að byrja eða hugsa frá grunni og til enda. En þetta gildir ekki aðeins um einstaklinga heldur kjarnann í hugsun Evrópusambandsins þegar um er að ræða atvinnulíf og ekki síst fjármálafyrirtæki

fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og tryggja að lítil og meðalstór fyrirtæki búi við hagstæðari aðstæður en nú er. Þarna hittir hún algerlega naglann á höfuðið því að ef við skoðum hugmyndafræði Evrópusambandsins þegar þau setja fram frumvörp eða þegar þau eru að móta aðgerðir fyrir fyrirtæki og atvinnulíf þá nota þau, í íslenskri þýðingu, slagorðið: Hugsum smátt fyrst. smátt fyrst. Regluverkið er hugsað í kringum lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru á evrópskan mælikvarða 50 manna fyrirtæki og upp í 500 manna fyrirtæki, frekar stór hér á landi en samt sem áður

eins og frumvörp og hugmyndir sem eru smíðaðar frá grunni hér um okkar íslenska atvinnulíf séu eiginlega akkúrat öfugt, að þau séu sniðin utan um stærstu fyrirtækin og síðan fá hin einhvern veginn að damla inni í þessu. Nægir bara að nefna sjávarútveginn í því sambandi

enda er það okkar skoðun að það sé mikilvægt og ekki síst fyrir íslensk fjármálafyrirtæki sem vilja líka vera í alþjóðlegum viðskiptum. Alþjóðleg viðskipti eru lykillinn að okkar

mér finnst skipta máli að íslensk stjórnvöld og löggjafarvaldið séu aðeins meira á tánum þegar kemur að innleiðingu á Evrópureglum. Hér erum við ekki með elstu reglurnar í safninu í höndunum, hér er um að ræða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins frá árinu 2019. En vegna þess að reglur um fjármálakerfið eru ekkert bara fyrir fjármálakerfið heldur fyrir samfélagið þá skiptir máli að Evrópusambandið er í millitíðinni búið að samþykkja grænan samfélagssáttmála. Það er búið að samþykkja að meginþungi fjárfestinga næstu árin og áratugina

Hvernig getum við náð utan um þetta? Hvernig væri t.d. hægt að fjalla um þessa gerð sem snýr að því hvernig lítil og meðalstór fyrirtæki geta náð sér í fjármagn á markaði? Gætum við ekki nýtt ferðina og kannski reynt að innleiða eitthvað varðandi græna fjárfestingu í sömu ferð þannig að við séum ekki að hlaupa þau

og ásamt auðvitað gjaldmiðli og friðar- og öryggismálum þá held ég að loftslagsmálin séu kannski allra allra mesta ástæðan fyrir því að við eigum að taka skrefið þarna inn og vera bara stoltir þátttakendur og leggja af mörkum eins og við getum með reynslu, með þekkingu en líka að njóta úr hinni áttinni. Jú, auðvitað eigum við að vera forvirk og sjá fyrir hvað mun koma inn en ég held að það væri best að við værum þarna úti.

Þess vegna langar mig að tala um enn eina Evrópureglugerðina sem heitir á útlensku „Taxonomy“, sem ég held að útleggist sem rammi, þetta er sem sagt rammi til að greiða fyrir sjálfbærri fjárfestingu og er heilmikið og stórt regluverk sem er á leiðinni til okkar frá Brussel og snýst í rauninni bara um það hvað fjármálafyrirtæki megi flokka sem sjálfbæra fjárfestingu til að við séum með það alveg á hreinu sem samevrópskt fjárfestingarumhverfi hvað er græn fjárfesting og hvað ekki. Að vísu villtist Evrópusambandið aðeins af leið þegar það sætti sig við að fjárfestingar í innviðum fyrir jarðgas væru flokkaðir þarna undir þannig að þó að Evrópusambandið sé sennilega að gera það besta sem

spurt reglulega ráðherra sem komu eftir þeim ráðherra hvort eitthvað sé að frétta og það er aldrei neitt að frétta ofan úr ráðuneyti. Samt er þessi reglugerð alltaf á leiðinni til okkar og fjármálageirinn á Íslandi er tilbúinn. Hann er búinn að meta og greina þetta og hann er kominn með lögfræðinga og sjálfbærnifræðinga sem eru tilbúin að gera þetta. En það vantar frumkvæðið (Forseti hringir.) frá stjórnvöldum til að Ísland sé ekki lagalegur eftirbátur annarra Evrópuríkja.

en við þurfum að gera enn betur en það. Þegar við erum búin að ná tökum á því gætum við kannski farið að vera forvirkari. Það á náttúrlega í siðuðu samfélagi

En það er heldur ekki brennandi hús eða helvíti, eins og er stundum talað um hér í salnum, og við þurfum aðeins að ræða það af meiri virðingu af því að þrátt fyrir allt er það leiðandi á svo mörgum sviðum sem skipta okkur máli. Það er alveg rétt hjá hv. þingmanni líka að

get tekið undir margt af því sem þingmaðurinn sagði varðandi það. Það er ýmislegt mjög gott og gagnlegt sem til okkar hefur komið frá Evrópusambandinu. Ég var lengi að vinna í ráðuneyti sjálf og þá var það oftast þannig að manni fannst að þar væri ákveðin vinna sem færi fram við undirbúning löggjafar sem við höfum hreinlega ekki tök á að vinna hér á okkar litla landi með okkar litlu stjórnsýslu. Það sem mig langar til að spyrja hv. þingmann út í er

það myndi raunverulega breyta einhverju að því er varðar aðkomu að þessum reglum og mótun þessara reglna að við sætum við borðið miðað við það hversu fá sæti við myndum fá í rauninni við þetta ógnarstóra borð.

mál ganga fyrir sig þar, þeim er ekki þrýst í gegn í einhverjum atkvæðagreiðslum þar sem minnsti mögulegi meiri hluti ræður heldur tekur þetta oft langan tíma af því að fólk reynir að sammælast um eitthvað sem allir geta sætt sig við. Evrópusambandið hefur eiginlega dálæti á furðulegum litlum þjóðum á landsvæðum norður í hafi eða einhvers staðar austan frá þannig að það hefur oft verið tekið tillit til þeirra. Þau vinna oft saman.

En þá þurfum við líka að leggja miklu meira á okkur til þess. Norðmenn eru með 10–15 sinnum fleiri starfandi þarna úti til þess að vakta mál og hafa áhrif á þau á fyrri stigum í staðinn fyrir að bíða alltaf og reyna að fá einhverjar undanþágur. Ég veit að það eru skiptar skoðanir á t.d. veru okkar í NATO. Ég tel að þátttaka okkar í NATO geri okkur kleift að vera herlaus þjóð

En ég held að þátttaka okkar í Evrópusambandinu gæti einmitt gefið okkur meira öryggi og meiri lífsgæði á öðrum sviðum.

meiri tíma en þeirra tveggja mínútna sem við höfum í þessum andsvörum, þ.e. vera okkar í NATO og ég tala nú ekki um aðild að Evrópusambandinu sem einhvers konar hernaðarbandalagi, sem það reynir nú að firra sig ábyrgð á því að vera. En um það má deila í mjög löngu máli

Ég hef kannski verið óskýr áðan, ég var svo sem ekki að halda því fram að ESB væri eða ætti að verða hernaðarbandalag. Það er hægt að vinna að friði með margvíslegum hætti án þess að setja upp langdrægar eldflaugar. Ég held að mjúk nálgun við frið sé miklu skynsamlegri. Þar höfum við auðvitað ýmislegt fram að bjóða sem er okkar helsta vara í utanríkismálum, sem er jafnrétti, friður, mannréttindi, mannúð. Mér sýnist að það séu kannski þau svið sem Evrópusambandið er að reyna að dýpka sig á. Vissulega eru hlutir innan Evrópusambandsins og innan einstakra landa Evrópusambandsins sem eru lítið huggulegir, austarlega í sambandinu sérstaklega. Ég held að það sé hins vegar skynsamlegt að reyna einhvern veginn að vinna að því með þrýstingi og öðrum slíkum hlutum að koma þeim inn á betri slóð en að halda þeim fyrir utan. Ég held að það sé betra.

við erum stórveldi í sjávarútvegi sé það okkar helsta samningsmarkmið að ná ásættanlegum samningi þar. Ég held að reynslan sýni okkur og aðrar þjóðir hafi sýnt okkur að það verður alveg hægt.

eða kannski víkka út markaði eða annað, þá er mjög flókið að skrá sig á hlutabréfamarkað. Við sjáum það kannski einna helst á því að á Nasdaq-hlutabréfamarkaðnum hér á Íslandi eru 20 fyrirtæki, en voru lengi vel ekki nema 10 eða 12. 12. Ástæðan er einföld: Það er mjög flókið að skrá sig á markað. Það eru margar reglur sem þarf að fara eftir og það er meira ætlað fyrir fyrirtæki sem eru lengra komin í sínum líftíma. Við sjáum það t.d. að íslensku bankarnir hafa verið á mismunandi tímum skráðir á þennan markað, Icelandair, Eimskip og fleiri,

Stundum fara þessi fyrirtæki út í það að tala við sérstaka áhættufjárfesta, sem á ensku kallast „venture capitalists“,

Við höfum eitt dæmi um svona markað sem sumir Íslendingar kannast kannski við. Það er svokallaður First North-markaður sem Nasdaq rekur.

svo sannarlega ekki nýtt fyrirtæki, hefur gamla og góða sögu. Þarna er Kaldalón sem, ef ég þekki rétt, er fasteignafélag, Klappir – grænar lausnir, Play,

vinna með viðurkenndum ráðgjafa sem hefur sérhæft sig í því að skrá fyrirtæki. Það þarf að vera þannig fyrirtæki að það dragi ekki úr trausti á markaðnum. Hvað þýðir það? Þetta þurfa að vera fyrirtæki sem eru ekki einhvers konar spilaborgir sem hrynja hratt

Þetta þarf að vera hlutafélag eða samlagshlutafélag. Með öðrum orðum er ekki hægt að taka einkahlutafélag og skrá það á markað, það þarft fyrst að vera hlutafélag

Það að fá þessar reglur í gegnum þessa reglugerð er því mikilvægt vegna þess að ef við viljum búa vel um nýsköpunarumhverfið á Íslandi

auknu og betra regluverki í kringum þetta, með því að draga úr kostnaðinum fyrir þau fyrirtæki sem vilja skrá sig á þennan markað og með því að tryggja aukið gagnsæi og annað munum við sjá fleiri nýsköpunarfyrirtæki skrá sig á slíka markaði og velja þetta sem leið til þess að ná í fjármagn. Þeir fjárfesta til þess að gera nýja frábæra hluti fyrir Ísland og íslenskt samfélag.

aðallega vegna þess hvað hún heitir skemmtilegu nafni. Hún heitir á ensku „Empowering EU capital markets for SMEs — making listing cool again“ eða hvernig við eflum fjármálamarkaði í þágu smárra og meðalstórra fyrirtækja

búa til einhverja umgjörð þar sem fjármagn verður þessum fyrirtækjum aðgengilegt heldur þar sem fjármagn verði þeim aðgengilegt á einhvern gagnsæjan og ábyrgan hátt þannig að þau geti fjármagnað sig á markaði sem er af

það að einstaklingar og litlir hópar geti starfað saman eflir atvinnumarkaðinn miklu hraðar en nokkuð annað. Það sem þessi fyrirtæki eru líka að færa okkur er nýsköpun á sviðum sem stærri og ráðsettari fyrirtæki hafa kannski ekki velt fyrir sér að hasla sér völl á.

En það er ekki bara af því að við viljum standa okkur vel í bekknum, að við viljum fá góða einkunn hjá sameiginlegu EES-nefndinni, heldur vegna þess að mörg af þeim málum sem við erum að fá til okkar í gegnum EES-samninginn eru þjóðþrifamál á einhvern hátt og bæta samfélagið. Þess vegna langar mig að nefna í samhengi við þessa reglugerð, er frá árinu 2019, hvort við ættum kannski að líta samhliða til annarra reglugerða sem komu til síðar, annaðhvort með því að innleiða efnisinntak þeirra

Sú reglugerð sem við fjöllum um hér í dag er frá árinu 2019. Frá þeim tíma hefur margt gerst varðandi fjármálamarkað innan Evrópusambandsins og þá er kannski helst að nefna þá stórauknu áherslu sem hefur verið lögð á sjálfbærar fjárfestingar, á að nota fjármálakerfið sem verkfæri í þágu baráttunnar gegn loftslagsbreytingum. Um þennan þátt fjármálakerfisins hefur sú ríkisstjórn sem nú situr og þær sem síðast komu á undan verið á tíðum allt of sofandi. Fjármálakerfið heldur um

Reyndin er hins vegar sú að þessi ákvæði hefur reynst erfitt að túlka, það er ekki nógu mikil eftirfylgni með þeim og þau mættu kannski ná yfir fleiri geira fjármálakerfisins þannig að það sé allt að róa í sömu átt.

spurði ég af forvitni þáverandi fjármála- og efnahagsráðherra hvort hann teldi þurfa að skerpa á reglum um fjárfestingarstefnu lífeyrissjóða til að það væri alveg á hreinu að þeir ættu að þjóna loftslagsmarkmiðum og markmiðum um sjálfbærni.

Í framhaldi af því spurði ég ráðherrann skriflega hversu stór hluti eignasafns lífeyrissjóðanna væri bundinn í starfsemi sem fælist í vinnslu og sölu jarðefnaeldsneytis, bara til að taka stikkprufu af því hversu gagnsætt þetta væri.

snýst bara um það að fjármálastofnanir í allri Evrópu sitji í rauninni við sama borð. Svona reglur snúast ekki bara um að skikka

það sé ekki hægt að stunda grænþvott með einhverjum tilhæfulausum staðhæfingum um sjálfbærar fjárfestingar sem síðan reynist kannski enginn fótur fyrir. Þessi flokkunarreglugerð Evrópusambandsins sem er á leiðinni er engan veginn fullkomin en hún er það sem fjármálakerfið á Íslandi mun þurfa að starfa eftir og hún er það sem fjármálakerfið á Íslandi er byrjað að vinna í áttina að vegna þess að það er skrefinu á undan stjórnvöldum. Þannig hefði það samt ekkert þurft að vera, forseti. Ef ríkisstjórnin á 145., 146. eða 147. þingi, þegar við vorum að ræða þetta hér í þessum sal, (Forseti hringir.) hefði bara séð hvað klukkan slær

Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd tvær ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 24. september 2021 á sviði fjarskipta. Með ákvörðun nr. 274/2021 er felld inn í EES-samninginn reglugerð um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta sem kallaður er BEREC, eða á ensku, með leyfi forseta, Body of European Regulators for Electronic Communications. BEREC er m.a. ætlað að stuðla að samræmdri innleiðingu og framkvæmd fjarskiptaregluverks í Evrópu. Auk þess er það hlutverk BEREC að gefa út álit ef upp koma álitaefni tengd fjarskiptamálum þvert á landamæri aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins. Við slíkar aðstæður eru fjarskiptaeftirlitsstofnanir viðkomandi ríkja skuldbundnar til að leita álits hjá BEREC og taka fyllsta tillit til þess álits við ákvörðunartöku. BEREC-reglugerðin kveður jafnframt á um hámarkssmásöluverð á millilandasímtölum og smáskilaboðum innan EES, sem koma til viðbótar við þær reglur sem þegar gilda um hámarksverð fyrir reikiþjónustu á svæðinu. Með ákvörðun nr. 275/2021 er felld inn í EES-samninginn tilskipun um setningu evrópskra reglna um rafræn fjarskipti, einnig kölluð Kóðinn. Þetta er ný grunngerð á sviði fjarskipta sem leysir af hólmi fjórar gildandi tilskipanir sem íslensk fjarskiptalöggjöf byggir að miklu leyti á. Markmiðið með tilskipuninni er í fyrsta lagi að hrinda í framkvæmd innri markaði fyrir fjarskiptanet og fjarskiptaþjónustu. Á það m.a. að leiða til víðtækari útbreiðslu og upptöku afkastamikilla háhraðaneta, bættrar samkeppni og aukins öryggis neta og þjónustu. Einnig er tilgangurinn að tryggja að í EES sé framboð af hágæðaþjónustu öllum aðgengileg á viðráðanlegu verði, þökk sé virkri samkeppni og valkostum. Jafnframt að bregðast við aðstæðum þar sem markaðurinn uppfyllir ekki þarfir endanotenda með fullnægjandi hætti, svo sem í tilviki fatlaðs fólks, og tryggja að það hafi aðgang að þjónustu til jafns við aðra. Með tilskipuninni verður heildsöluverð fyrir lúkningu símtala og smáskilaboð ákveðið fyrir allt Evrópska efnahagssvæðið.

sem ekki náði fram að ganga á síðasta löggjafarþingi. Tilskipunin um setningu evrópskra reglna um rafræn fjarskipti verður innleidd með þeim lögum. Alþingi hefur þegar samþykkt heimild um innleiðingu BEREC-gerðarinnar með setningu reglugerðar. Innleiðing gerðanna hér á landi mun fela í sér aukinn kostnað fyrir ríkissjóð og er nánar gerð grein fyrir þeim kostnaði í fyrrnefndu frumvarpi og meðfylgjandi tillögu til þingsályktunar. Evrópsk fjarskiptalöggjöf hefur verið hluti af EES-samningnum frá upphafi en frá gildistöku samningsins hefur orðið hröð þróun á sviði fjarskiptamála vegna örra tækniframfara og alþjóðlegs eðlis starfseminnar. Að sama skapi hafa reglur innri markaðarins tekið breytingum til að bregðast við þróuninni og starfsemi þvert á landamæri. Aukið samstarf eftirlitsaðila á innri markaðnum og samræmdar reglur hafa skapað skýrari ramma og tækifæri fyrir fyrirtæki á fjarskiptamarkaði. Það hefur leitt til bættra kjara fyrir neytendur,

Virðulegi forseti. Í greinargerð þessarar tillögu er fjallað um fjárhagsleg áhrif þessarar innleiðingar. Þar segir að hluti af innleiðingarferlinu sé fólginn í Kóðanum í fjarskiptafrumvarpinu sem var til umfjöllunar hér í síðustu viku. Um þá fjármögnun segir: „Verði fyrrnefnt frumvarp til til nýrra fjarskiptalaga að lögum er áætlað að kostnaður ríkisins geti aukist um allt að 185 millj. kr. á ári og felist að öllu leyti í auknum kostnaði við starfsemi Fjarskiptastofu.“ Einnig segir: „Áætluð kostnaðaraukning, verði frumvarpið að lögum, er ófjármögnuð í fjármálaáætlun 2022–2026. Það er því gert ráð fyrir að ófjármagnaður kostnaður verði tekinn til skoðunar við endurskoðun fjármálaáætlunar.“ En þegar litið er til fjármálaáætlunar sem verður hér til umfjöllunar á morgun er ekki minnst á þessa kostnaðaraukningu. Þar sem um er að ræða 10% kostnaðaraukningu frá gildandi fjárheimildum tel ég að gera þurfi grein fyrir slíku verkefni í slíkri áætlanagerð. Því spyr ég hæstv. utanríkisráðherra: Er ekki tilefni til að endurskoða framlagða fjármálaáætlun og skerpa á áhrifum þessarar innleiðingar og Kóðans í heild á fjárheimildir ríkisins vegna fjarskipta á komandi árum?

5G. Þá getur endurúthlutun á öllum tíðniheimildum við lok núgildandi gildistíma þeirra skilað allt að 750 millj. kr. í einskiptistekjur fyrir ríkissjóð. Þannig að eins og staðan er núna og til að gera það frumvarp að lögum eru

á. Ef svo verður þá er hægt að gera ráðstafanir í uppfærðri fjármálaáætlun á næsta ári fyrir árin sem á eftir koma, bæði vegna þess að það verður þá svigrúm til þess að uppfæra fjármálaáætlun eins og venjan er á ári hverju og hins vegar liggur þá kannski frekar fyrir hver útgjaldaaukningin verður, ef einhver, og til hvers langs tíma þegar liggur fyrir hvort tekjur koma á móti og þá hversu miklar.

og það sem snýr að þessari BEREC-reglugerð og samstarfi mun eitt og sér, nei, ekki auka gæði eða tengingar þegar kemur að símasambandi um landið, sem er eitthvað sem við þurfum að gera bragarbót á og þarf í mínum huga

Það sem liggur fyrir er að við vitum ekki alveg enn þá hversu mikil útgjaldaaukningin verður og höfum svigrúm til að vega það og meta og uppfæra fjármálaáætlun að ári liðnu eins og ég skil þær upplýsingar sem koma frá

Hvað búnaður það er nákvæmlega sem Neyðarlínan telur sig þurfa að fjárfesta í kann ég ekki skil á, en ég ég hef þó lært það að þegar fjárfest er í betri búnaði sem litið er á sem einskiptiskostnað þá fylgir oft viðvarandi rekstrarkostnaður slíkum nýjum búnaði. Þannig að ég geri ráð fyrir því að rekstrarkostnaðurinn snúi að því að það sé bara hærri rekstrarkostnaður með nýrri og þá væntanlega betri búnaði. Hver sá búnaður er nákvæmlega kann ég ekki skil á til að lýsa hér en því er hægt að svara í nefndinni.

mér til gamans hjá tveimur fyrirtækjum hér á landi, annars vegar hjá Nova, þar sem þú borgar bara fast gjald á mánuði ef þú vilt geta hringt til útlanda og þá kosta símtölin per se ekki neitt,

að ör þróun er á þessu sviði. Eðli þessara fyrirtækja hefur að miklu leyti breyst,

hringingum eða smáskilaboðum, en ég geri ráð fyrir að það séu líka upplýsingar sem hægt er að koma með fyrir nefndina þegar nefndin fer yfir málið.

Ákvörðunin fellir inn í EES-samninginn fjórar ESB-gerðir varðandi greiðslureikninga. Greiðslureikningar eru bankareikningar einstaklinga sem nýttir eru til að inna af hendi greiðslur aðrar en þær sem tengjast atvinnustarfsemi. Í einni af umræddum gerðum, tilskipun 2014/92/ESB, er mælt fyrir um reglur um gagnsæi og samanburð á gjöldum sem neytendur þurfa að greiða fyrir greiðslureikninga sína. Þá er mælt fyrir um reglur um skipti á greiðslureikningum innan aðildarríkis og reglur til að greiða fyrir að neytendur stofni reikninga vegna greiðslna yfir landamæri. Samkvæmt tilskipuninni skulu greiðsluþjónustuveitendur m.a. láta neytendur fá gjaldskrá þar sem fram koma, ásamt fleiru, gjöld fyrir hverja þjónustu sem greiðsluþjónustuveitandi býður. Þá skulu lánastofnanir veita neytendum aðgengi að almennum greiðslureikningi og er óheimilt að mismuna neytendum að því leyti. Hinar þrjár gerðirnar sem ákvörðunin varðar leiða allar af fyrrnefndri tilskipun og setja nánari reglur um framkvæmd hennar. Í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar eru tvær af gerðunum aðlagaðar að tveggja stoða kerfi samningsins. Þær aðlaganir eru í fullu samræmi við þá nálgun sem unnið hefur verið eftir vegna fyrri gerða á sviði eftirlitsstofnana á fjármálamarkaði.

Ég varð að leita smá á netinu til að geta áttað mig á því hvers konar greiðslureikningar þetta væru og komst þá að því að þetta eru bara venjulegir bankareikningar fyrir okkur neytendur

Hún er upphaflega frá 2014 og þegar ég var að reyna að finna út úr því hvað þetta væri allt saman, af því að það er stundum svolítið erfitt að lesa það út úr þessum þingsályktunum,

Innleiðingarhalli er þegar við erum með mál sem við eigum eftir að klára að innleiða í EES-samninginn en hefur verið klárað af hálfu EES-nefndar og við þurfum að klára okkar hluta.

ár. Það má þá lesa í það að fyrst þetta er frá 2015 en er núna fyrst að berast hingað inn, þá hafi þetta verið ansi neðarlega í þeirri forgangsröðun. Hvort þessi gerð hefði átt að vera í meiri forgangi en önnur skal ósagt látið. Ég er ekki alveg í stöðu til að svara því. Það er einhverju leyti háð mati fjármálaráðuneytisins og sömuleiðis samstarfsþjóða okkar innan EFTA sem aðild eiga að EES. Það kann að vera í raun blanda af öllum þessum þáttum

Það hefur einmitt ekki verið alveg nógu gagnsætt fyrir íslenska neytendur hvaða kostnað bankarnir eru að taka til sín, sér í lagi þegar kemur að því að fá hina ýmsu þjónustu. Í gamla daga var jú munurinn á innvöxtum og útvöxtum notaður til að reka bankann en í dag virðast það vera þjónustugjöld.

Herra forseti. Stutta svarið er já. Þetta á að einfalda og tryggja að allir sem dvelja löglega á Íslandi hafi aðgang að almennum greiðslureikningi og neytendum auðveldað að skipta um greiðslureikninga og aðgengi almennings að upplýsingum um gjaldtöku

Sértryggð skuldabréf eru skuldaviðurkenningar sem bankar og aðrar lánastofnanir gefa út sem eru ekki tryggðar með hefðbundnum veðum. Þess í stað eru þau tryggð með söfnum traustra eigna sem uppfylla tiltekin lögákveðin skilyrði, svo sem um hámarksveðhlutföll. Tilskipunin mælir fyrir um hvaða eignir geti verið í tryggingasafni sértryggðra skuldabréfa, en það eru aðeins traustar eignir á borð við ríkisskuldabréf og fasteignaveðlán. Í tryggingasafni skal ávallt vera nægt laust fé til að standa undir hámarksútgreiðslum af skuldabréfunum næstu 180 daga. er á um reglubundna upplýsingagjöf útgefenda til fjárfesta, m.a. um virði og samsetningu tryggingasafns. Útgáfa sértryggðra skuldabréfa skal vera háð leyfi og sæta opinberu eftirliti. Skuldabréf sem uppfylla kröfur tilskipunarinnar má markaðssetja á Evrópska efnahagssvæðinu sem evrópsk sértryggð skuldabréf. Reglugerðin fjallar um eiginfjárkröfur til lánastofnana vegna fjárfestinga í sértryggðum skuldabréfum. Sértryggð skuldabréf eru talin áhættulítil fjárfesting sem kallar því ekki á mikið eigið fé.

bætum við þeim skilyrðum sem koma með þessari reglugerð. Það er nú einu sinni þannig að við þurfum ekki að fara langt til baka,

Það er því gott að við lærum af mistökum fortíðarinnar og bætum regluverkið og tel ég því mikilvægt að þessi reglugerð fái fljóta og góða afgreiðslu hér á Alþingi.